**Šeks, Vladimir (HDZ)** Još ćemo jednu točku raspraviti prije glasovanja - Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2008. godinu Podnositelj je Hrvatska narodna banka. Izvješće je podnijeto temeljem članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za razvoj i obnovu. Vlada je dostavila mišljenje. Izvješća ste primili na sjednici. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospođe i gospodo zastupnici. 2008. godina će u ... ekonomskoj povijesti ostati zabilježena kao godina velike financijske krize, najveće od vremena velike depresije. Godina koja je iza nas najbolje ilustrira koliko brzo se mogu promijeniti ekonomska očekivanja. Iako je počela sa zabrinutošću zbog inflatornih pritisaka povezanih sa naglim rastom cijena sirovina na svjetskom tržištu, te su se još sredinom godine održavale konferencije na temu velikog povratka inflacije, prošla godina završila je u potpuno drugačijem raspoloženu, brigom o zdravlju i opstojnosti financijskog sustava, negativnim pritiscima na strani potražnje, produženoj recesiji i mogući deflatornim pritiscima. Takva kretanja naravno značajno su utjecala i na Hrvatsku eksponirajući kako slabosti, tako i prednosti pojedinih domaćih sektora. Prošlu godinu je obilježila relativno visoka prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena od 6,1&. Bila je to velim dijelom posljedica kretanja cijena u 2007. ali znatnog rasta cijene energije i prehrane ostvarenog tijekom privih 7 mjeseci prošle godine uvjetima visokih cijena sirovine na svjetskim tržištima. Istovremeno domaći inflatorni pritisci dolazili su i od odgođenog učinka jačanja domaće potražnje u prethodnoj godini, te povećanih jediničnih troškova rada. Nominalne bruto i neto plaće su se u 2008. godini zamjetno povećalo, što je između ostalog rezultat potpisanog Sporazuma o osnovici za plaću u javnim i državnim službama, izmjene pojedinih zakonskih regulativa, te prilagodbe cijene rada rastućoj inflaciji provedene u dijelu gospodarstva. Sredinom godine međutim dolazi do preokreta u trendu kretanja inflacije, pa zajedno s padom cijena sirovine na svjetskom tržištu i usporavanjem domaće osobne potrošnje kao posljedice početka krize, počinje zamjetno usporavanje inflacije potrošačkih cijena koja se u prosincu spustila na 2,9%. Osim visoke inflacije prošle godine je obilježila i najniža stopa gospodarskog rasta nakon 1999. godine pa se tao BDP realno povećao za samo 2,4%. Analize komponenata agregatne potražnje, pokazuje da je kretanju ukupnog realnog rasta najviše pridonijelo usporavanje rasta osobne potrošnje. Do slabljenja potrošnje kućanstava došlo je do nepovoljnih promjena realnog raspoloživog dohotka stanovništva, kao izlog sve izraženijeg potrošačkog pesimizma u velikoj mjeri povezanog sa kolapsom na tržištu kapitala, tržištu dionica i tzv. negativnim efektom blagostanja. Osim toga lošiji rezultati izvoznog sektora u stabilan rast uvoza rezultirali su visokim negativnim doprinosom neto inozemne potražnje u realnom rastu gospodarstva. S druge strane investicijska aktivnost javnog i privatnog sektora u 2008. godini je ubrzala svoj rast i tako bar djelomično ublažila negativna kretanja ostalih komponenata agregatne potražnje. Kako tržište rada na usporavanje rasta u gospodarstvu reagira s određenim vremenskim odmakom na njemu se i u 2008. zabilježena razmjerno pozitivna kretanja. Prosječan broj nezaposlenih je tako bio manje nego godinu prije, pri čemu je stopa nezaposlenosti spuštena na 13,2%, dok je istovremeno narastao broj zaposlenih osoba. Središnja se država i u 2008. godini nastavila financirati na domaćem tržištu. Što je zbog određenog pristupa inozemnom kapitalu posebice bilo izraženo u posljednjem tromjesečju. Nastojanju države da sredstva za pokrivanje proračunskog manjka osigura na domaćem tržištu pomogla je središnja banka prilagodbom mjera monetarne politike. U tom smislu Hrvatska narodna banka je u svibnju spustila propisanu svotu minimalne devizne likvidnosti sa 32 na 28,5%, te tako oslobodili sredstva koja su poslovne banke iskoristile za odobravanje sindiciranog deviznog kredita države. Rast plasmana banaka na bankarskom sektoru u 2008. bio je umjeren, odnosno niži od propisanog 12%-tnog ograničenja središnje banke. Na sporiji rast plasmana u odnosu na prethodne godine utjecalo je slabljenje potražnje za kreditima zbog poštenih uvjeta financiranja i rasta aktivnih kamatnih stopa banaka, ali i zbog usporavanja ukupne gospodarske aktivnosti, te pesimističkih očekivanja glede budućih ekonomskih kretanja. Kretanje plasmana potvrđuju da mjere HNB-a nisu predstavile prepreku kreditiranju domaćeg privatnog sektora. 2009. u novim uvjetima ocjenjuje se da će plasmani banaka poduzećima i stanovništvu usporiti rast na oko 8% približno kao i domaća štednja. Kada je riječ o nadzoru bankarskog sustava HNB je svojim izravnim nadzorima obuhvatila 24 banke i 10 štedno kreditnih zadruga, a po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima naložila mjere za njihovo otklanjanje. U cilju adekvatnog praćenja i pravovremene informiranosti HNB je u drugoj polovini 2008. godine intenzivirao praćenje rizika likvidnosti na razini pojedinačne banke i sustava u cjelini. Tijekom godine intenzivirala se i suradnja sa stranim supervizorima bankarskih grupacija kojima pripadaju domaće poslovne banke. Ogroman posao učinjen je i na području zakonske regulative prvenstveno povezano sa usklađivanjem sa acquisem odnosno sa standardima Europske unije. Prvenstveno napravljen je novi Zakon o kreditnim institucijama čime se domaća bankarska regulativa u cijelosti usklađuje s relevantnim direktivama Europske unije te osiguravaju uvjeti za primjenu baze u dva standarda ili direktive o kapitalnim zahtjevima. Osim toga, još jedanaest zakona iz područja financija koji se direktno ili posebno tiču bankovnog sustava doneseno je u prošloj godini. I nadalje relativno jaka domaća potražnja u većem dijelu godine utjecala je na produbljivanje manjka tekućeg računa platne bilance što je zaustavljeno tek u posljednjem tromjesečju kada je zabilježen manjak na razini iz istog razdoblja godinu ranije. Ipak u cijeloj 2008. godini manjak tekućeg računa iznosio je 4,5 milijarde eura ili 9,4% BDP-a što je za 1,2 milijarde eura više nego u prethodnoj godini. Značajno pogoršanje salda tekućeg računa u velikoj se mjeri može pripisati produbljivanju manjka u razmjeni robe što je bilo pod znatnim utjecajem visokih cijena nafte a prilično se pogoršao i saldo na računu faktorskih dohodaka i to uslijed visokih vlasničkih i kamatnih rashoda. Pozitivna ostvarenja zabilježena su u međunarodnoj razmjeni usluga poglavito u turizmu dok na računu tekućih transfera nije bilo većih promjena u odnosu na 2007. godinu. Manjak na tekućem računu financirao se snažnim priljevom kapitala. Najveći rast neto priljeva ostvario se iz povećanja inozemnog duga domaćih sektora po ugovorenim kreditima i trgovinskim kreditima te gotovini i depozitima nerezidenata. Pored toga značajni priljevi bili su rezultat i izravnih ulaganja, kako kroz izravna vlasnička ulaganja i sadržajnu dobit tako i kroz porez duga prema vlasnički povezanim poduzećima u inozemstvu. Spomenuto povećanje tijekova dužničkog kapitala dovelo je tijekom 2008. do povećanja bruto inozemnog duga Republike Hrvatske za 5,9 milijardi eura te je on na kraju prosinca dosegao 39,1 milijardu eura ili 82,6% bruto domaćeg proizvoda. U uvjetima visoke vanjske zaduženosti jedan od glavnih rizika je naglo pogoršanje mogućnosti refinanciranja duga. HNB je na takvu mogućnost godinama upozoravala da bi se u vrlo oštrom obliku krajem godine ta upozorenja i obistinila. U takvim okolnostima zaustavljanja kapitalnih tokova uslijed financijske krize u zadnjem kvartalu prošle godine zahvaljujući kontracikličkoj monetarnoj politici vođenih zadnjih nekoliko godina Hrvatska narodna banka je bila u stanju omogući da gospodarski sustav uspije prebroditi situaciju zaustavljanja priljeva kapitala s međunarodnog tržišta do kojeg je došlo prvenstveno nakon propasti velike investicijske kuće "Lehman brothersa". Promjenom čitavog niza mjera HNB je pridonio zaustavljanju povlačenja depozita iz domaćih banaka uzrokovanog prvenstveno reputacijskim efektom banaka majki što je drugi tijek ja bih rekao rizika nego oni na koje smo bili navikli u proteklim godinama te osigurao zaduživanje države na domaćem tržištu. Također u situaciji snažnog pritiska na deviznim tržištima sa elementima špekulacije pogotovo krajem protekle godine HNB je bez većih problema očuvala stabilnost tečaja a time i financijsku stabilnost. Propast investicijske banke "Lehman brothers" i s time povezan značajan pad cijena dionica pojedinih europskih banaka tijekom listopada rezultirali su padom povjerenja domaćih štediša i povlačenjem dijela depozita iz domaćih poslovnih banaka u iznosu od 2% bruto domaćeg proizvoda. Zajedno s kolapsom cijena dionica na burzi rizici su bili visoki. U tom trenutku najvažnije je bilo spriječiti gubitak povjerenja štediša u bankovni sustav i zadržati vjerodostojnost monetarne politike kako ne bi došlo do začaranog kruga pada tečaja i gubitka povjerenja u financijski sustav sa daljnjim povlačenjem depozita. Kontracikličko djelovanje monetarne politike od početka krize bilo je brzo i snažno. HNB ukidanjem granične obvezne pričuve 450 milijuna eura i smanjenjem obvezne pričuve milijardu i 115 milijuna eura oslobodio je bankama preko milijardu i pol milijuna eura imobilizirane likvidnosti. Pored toga smanjenjem minimalnih deviznih potraživanja sa 28,5% na 20%, znači nakon onog smanjivanja u 5. mjesecu sa 32 na 28,5% 32 na 28,5% omogućuje bankama da dodatno aktiviraju svoje pričuve u iznosu od 2 milijarde 84 milijuna eura. Poduzete su i druge mjere, otvorena pozicija, SWAP, devizne intervencije u iznosu od neto 200 milijuna eura. Istodobno banke su povećale svoj inozemni dug u četvrtom tromjesečju za 2 milijarde i 131 milijun eura od čega kratkoročni dug za milijardu i 900 milijuna eura. Znači, ukupni neto input likvidnosti od strane HNB-a i inozemnih banaka iznosio je 3 milijarde i 900 milijuna eura, gotovo 4 milijarde eura i tome treba dodati još efekt petoga mjeseca čime dolazimo do gotovo 5 milijardi eura. Sama aktivnost koju je nakon izbijanja krize poduzela Hrvatska narodna banka u smislu oslobađanja likvidnosti i ovo dodatno neto inozemno zaduživanje banaka odgovaraju vrijednosti od oko 8% bruto domaćeg proizvoda. Znači, kontraciklički efekt monetarne politike jest bio oko 8% bruto domaćeg proizvoda. Većina tih sredstava je izravno ili neizravno plasirana državi za podmirivanje domaćih obveza i otplatu inozemnog duga dok je ostatak usmjeren na održavanje likvidnosti u poslovanju banaka s drugih sektorima. Potvrda da je kredibilnost domaćeg bankovnog sustava zadržana i u vrijeme samog vrhunca krize na međunarodnom financijskom tržištu podatak je da prema podacima Međunarodne banke za poravnanja hrvatski bankovni sustav zabilježio najveći priljev kredita iz inozemstva među svim zemljama središnje i istočne Europe u zadnjem kvartalu 2008. godine u iznosu od čak 3% BDP-a u situaciji kada je veliki broj zemalja doživio odljev sredstava iz bankovnog sustava. je i potvrda ispravnosti politike koju je HNB vodio prema bankovnom sustavu tijekom zadnjih nekoliko godina. Ta je politika omogućila da bankovni sustav uđe u razdoblje krize s visokom kapitalnom adekvatnošću, relativno niskim dugom, relativno niskom razinom loših kredita i smanjenim kreditnim rizikom te s dobrim omjerom kredita i depozita koji su u ravnoteži što u trenutnoj situaciji ne zahtijeva smanjivanje izloženosti banaka majki kako možemo vidjeti u nekim drugim zemljama. Monetarna politika je dakle djelovala snažno kontraciklično. Međutim ona neće i ne može stvarati likvidnost koja bi mogla na bilo koji način kompromitirati temeljni cilj tečajne, cjenovne i financijske stabilnosti. Zbog toga je neophodno mjerama fiskalne i strukturne politike kreirati dodatne uvjete kako za održavanje makroekonomske stabilnosti tako i za povećanje potencijalne stope rasta BDP-a koja se u uvjetima opisanih promjenama na financijskim tržištima tijekom zadnjih 9 mjeseci zasigurno smanjila. (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Odbor za razvoj i obnovu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite.

Ovo izvješće je HNB-a za 2008. godinu koju je Hrvatska navodna banka u uvodnoj rečenici okarakterizirala po mnogo čemu neuobičajenom, a ponajprije što u prvom polugodištu zabilježava snažan rast opće razine cijena dok su u drugom polugodištu počeli se osjećati negativni učinci prelijevanje svjetske financijske krize u realnu sferu gospodarstva. I istina je da je 2008. godina po mnogo čemu neuobičajena ali je istina da je bila više od toga ona će u ekonomskoj, znanstvenoj i stručnoj literaturi zasigurno biti zapisana kao i jedna povijesna, naj, dosad najrazornija ekonomska kriza čak razornija i od onih 1720.-te godine i od ove posljednje posljednje najveće 1929. godine. Kao posljedica te krize milijardu eura su emitirani i ubrizgavane u uništene financijske sustave radi spašavanja posrnulih financijskih gospodarskih donedavno zaštićenih divova. Zbog toga je i hrvatsko gospodarstvo osjetilo određene poteškoće i stalno se čuje u javnosti da je realni sektor u problemima a da bankarski sektor nam je apsolutno siguran. Međutim, realni sektor je nedvojiv dio ekonomskog sustava i realni sektor i bankarski sektor toliko su međusobno ovisni i povezani da je dugoročno neodrživ odnos stabilnosti jednog sektora a potpune ugroženosti drugog sektora. Nužna je harmonija a nje nema. Nužna je harmonija i između proizvodnje i štednje i potrošnje. Posebno zabrinjava da je hrvatsko gospodarstvo i hrvatsko stanovništvo uveliko iscrpljeno. Zabrinjava i posebno nizak stupanj samofinanciranja svih poslovnih subjekata trgovačkih društava i građana Republike Hrvatske. Zabrinjava i stalno neelastična potražnja za kreditima, sklonost potrošnji svih oblika, ali i niska kapitaliziranost svih poslovnih sektora osim bankarskog sektora. Svakog ekonomista ali i svakog stanovnika Republike Hrvatske treba veseliti konstatacija da je bankarski sektor siguran i da može podnijeti određene makroekonomske poremećaje. Strahotu sloma bankarskog sektora Republika Hrvatska je jedanput doživjela krajem '90.-tih i to ne bi nikako mogla podnijeti još jedanput. Ali sve nas a i monetarnu politiku trebaju zabrinjavati neke pojave u bankarskom sektoru koje nisu gospodarski poticajne nego destimulirajuće. A to je po najprije porast pasivnih kamatnih stopa. Čak se sve više i javno oglašavaju bankarske institucije nudeći što veće pasivne kamatne stope. Automatski zbog toga zabrinjava i enormno povećanje efektivnih kamatnih stopa, zabrinjava i raznolikost i mnogobrojnost različitih vrsta bankarskih naknada, mislim da ih je 13. Zabrinjava i stimuliranje minusa po tekućim računima građana. Kao posljedica toga i što je dobro da su banke ostvarile dobit, da posluju sigurno, da posluju dobro, ali ipak iz izvješća je vidljivo da da je u 2008. godini bio nagli porast dobiti banaka. Primjerice jedna najveća hrvatska banka ostvarila je u 2008. godini 25,7% veću dobit nego u 2007. godini. U 2007. godini milijardu i 100 milijuna kuna a u 2008. milijardu i 394 milijuna kuna. Druga po veličini banka u Republici Hrvatskoj ostvarila je povećanje dobiti 18,8%. I kada se gleda razdoblje proteklih 8 godina u 2001. godini ukupna aktiva cijelog bankarskog sustava iznosila je 148 milijardi kuna i na tu aktivu banke su u 2001. godini ostvarile dobit 894 milijuna kuna. U 2008. godini ukupna aktiva iznosila je 377 milijardi kuna, dakle 2,5 puta veća a godišnja dobit iznosila je 4,6 milijarde kuna pet i nešto puta više nego, dobit ostvarena u 2001. godini. Istodobno mnogi poslovni subjekti a i stanovništvo Republike Hrvatske grcaju u problemima. To je dugoročno neodrživ i neprirodan odnos. Nesporno je da je cijeli svijet, čak i jedna Švicarska osjetila posljedice razarajuće svjetske krize i nije bilo moguće da i gospodarstvo Republike Hrvatske dijelom ne osjeti te posljedice. Nelikvidnost je jedna od ponajvećih problema u Hrvatskoj gospodarskoj aktivnosti. Ali isto tako nesporno je da je mnogo novca završilo na tržištu kapitala i u špekulativne tvrtke. Neki investicijski fondovi su strahovito narasli i to u uvjetima kada drugi gospodarski subjekti nisu mogli dobiti kredite za novu investiciju ili novu proizvodnju. Nesporno je da su se i na tržištu kapitala polakomili, da je došlo do nekontroliranog uvoza i da u vrijeme likvidnosti samo u jednoj godini banke su više odobrile potrošačkih kredita nego kredita trgovačkim društvima. Još dugo ćemo osjećati posljedice što je ta ogromna likvidnost iz prethodnih vremena završila pogrešno u potrošnji i što su tu snažnu financijsku polugu koristile neproizvodni i uslužni sektor a ne gospodarstvo. Znamo svi da su osnovni ciljevi ekonomske politike povećanje proizvodnje, povećanje stope zaposlenosti i održavanja stabilnosti razine cijena. To se može postići samo aktivnom ekonomskom politikom i harmoničnim djelovanjem fiskalne i monetarne politike. Ali ne treba zanemariti činjenicu da su u uvjetima gospodarske krize, u uvjetima pada gospodarske aktivnosti, u uvjetima porasta stope nezaposlenosti kao najučinkovitije oružje u ostvarenju osnovnih tih ekonomskih ciljeva pokazala monetarna politika. Jer samo niža cijena novca, a time i niže kamatne stope mogu stimulirati gospodarsku aktivnost i poticati investicije. Klub HDZ-a prihvaća Izvješće Hrvatske narodne banke Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodo iz Hrvatske narodne banke, kolegice i kolege. U ovom zeitnotu rasprave neočekivano, stvarno neočekivano, uvrštene u raspravu i rasprava o Godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke bez bilo kakve logike dnevnog reda, redoslijed dnevnog reda i moje prvo i ključno pitanje zašto i zbog čega? Da li je ovo vrlo kvalitetno izvješće koje smo dobili od Hrvatske narodne banke kao i sva ostala kvalitetno napravljena izvješća do sada, da li je zavrijedilo takvu mogućnost rasprave? Ponavljam bez, nije vezano ni na točke dnevnog reda ni na redoslijed, potpuno neočekivano. bez obzira na ovaj inženjering uvođenja točaka u raspravu plenarne sjednice. U svakom slučaju koristim priliku da u ime kluba Hrvatske narodne stranke čestitam ljudima u Hrvatskoj narodnoj banci na odrađenom poslu. Prije sve na spremnosti, bez obzira koliko u nekim trenucima smo mi tu slagali, se nismo slagali, ali u svakom slučaju dobroj zaštiti, posljedica financijske krize u svijetu, a koja je kod nas multiplicirana sa našim evidentno strukturnim, gospodarskim problemima i kod nas je definitivno i konačno prisutna i kriza je posljedica definitivno i konačno strukturnih i gospodarskih problema u kojima nismo od jučer već dugi, dugi niz godina. Činjenica je, već je rečeno za ovom govornicom, da za uspješnost svakog gospodarstva, uspješnost ili mogućnost ili efikasnost u stvaranju nove vrijednosti, a to nam je cilj, da su dvije da su dvije osnovne poluge bitne i harmonija između tih poluga, a to je monetarna vlast kojom upravlja Hrvatska narodna banka i fiskalna s kojom upravlja Vlada Republike Hrvatske. Koliko je ta harmonija kvalitetna, toliko uvjeti za stvaranje nove vrijednosti su bolji i mogućnosti u stvaranju nove vrijednosti su bolje. Kakva je harmonija kod nas evidentno je, poznato je, prisutno je i gospodarski rast koji imamo govori o svemu tome, a činjenica je da prema izvješću Međunarodnog monetarnog fonda da smo po rastu bruto društvenog proizvoda od 28 tranzicijskih zemalja drugi najgori, da nam je gospodarski rast u ovom trenutku duplo manji nego gospodarski rast u zemljama u našoj neposrednom okruženju. To je evidentno, ali ponavljam to je posljedica i monetarne i fiskalne i harmonije njihove međusobne. I kad govorimo o gospodarskom rastu, o uvjetima u gospodarenju definitivno ne možemo se vezat na 2008., ne možemo se vezat a 2007. ni na 2006., ali se moramo vezat na sve godine unatrag. I u tim godinama kakve smo uvjete stvarali suradnjom monetarne i fiskalne vlasti, tako i danas imamo priliku za berbu, tako danas imamo priliku za gospodarski rast, tako danas imamo priliku za čitavo naše gospodarstvo. To je evidentno. Koliko u tome je učešće Hrvatske narodne banke kroz monetarnu politiku u svim ovim godinama dosad, ne 2008., ne 2007., ne 2006., počnimo od '90.-tih godina, to je drugo pitanje i to je stvar ozbiljnih rasprava koje su i vođene. Međutim, što vrijedi i to ako argumenti ne prolaze, a da ne prolaze činjenice, naše antirecesijske mjere, mjere Vlade Republike Hrvatske. To je činjenica. I treća, vrlo važna stvar. Naime, prisutno je u javnosti i potpuno opravdano, potpuno opravdano, jer tu štetu direktno građani trpe i iznose na svojim leđima, a to je moraliziranje nad zaradama banke. Pa idemo smanjit sa porezima, pa idemo s ovim, pa dal' je to korektno, pa dal' je moralno. I na sva ta pitanja odgovori koji slijede su potpuno opravdani, ali da li s tim odgovorima smo mi u mogućnosti to promijeniti. I moje ključno pitanje usmjereno prema Hrvatskoj narodnoj banci, a to je da li Hrvatska narodna banka zajedno s nama u ovoj sabornici, da li smo u stanju se odrediti prema promjeni kamatnih stopa? Da li naše banke imaju pravo na promjenu kamatnih stopa koje ugovaraju ugovorom? I zbog tih promjena kamatnih stopa mnogi građani ulaze u izuzetno tešku socijalnu situaciju. Da li to imaju pravo? Svaki međunarodni ugovor o kojem raspravljamo u ovom Saboru vezan je, kamata je vezana na libar, svaki, toliko plus libar. Koja je referentna točka naših poslovnih banaka na kojoj one vežu odluku o promjeni kamatnih stopa? Sigurno da one razlog imaju, ali da li smo mi kao odgovorni, država, prije svega Hrvatska narodna banka, da li smo mi u stanju se odrediti prema tome? Da, gospodo, imate pravo ali pod tim i tim uvjetima ili gospodo nemate pravo. Ili možda ja nemam pravo. Mislim da u čitavoj toj priči Hrvatska narodna banka treba preuzeti dio svoje odgovornosti, a to je jasnim pravilima se odrediti prema se odrediti prema evidentnom problemu, jasnim pravilima definirati pravila igre, jasnim pravilima se odrediti prema dugu koji mora biti odrediv, da taj dug ne ovisi o nekakvoj poslovnoj politici ili naknadi rukovodstva neke poslovne banke koja je normalno vezana uz rezultat banke i mislim da mi kao odgovorna država prema našim građanima u tom segmentu imamo prostora, imamo mogućnosti i trebamo imati odgovornosti da jednostavno prostor koji vrlo vješto koriste poslovne banke da ga ograničimo, da ga svedemo na nekakve referentne točke i na nekakva pravila ponašanja. Jer moraliziranjem nad zaradom naših poslovnih banaka mi nećemo za naše građane napraviti ništa konkretno. I ključno je i završno ponavljam, mi u Hrvatskoj narodnoj stranci podržat ćemo ovo izvješće, ali istovremeno pitamo da li Hrvatska narodna banka ima, snage sigurno ima, da li je u sinergiji sa Vladom Republike Hrvatske, da li je u sinergiji sa ovim Saborom i ima snage stvoriti sustav koji će nadgledati i kontrolirati kompletnu situaciju na kreditnom tržištu, a prije svega u mogućnosti koju vrlo vješto banke koriste, a to je promet na kamatne stope bez utvrđene referentne točke prema svojoj slobodnoj procjeni normalno uz uvijek ona objašnjenja koja su prisutna. I činjenica je da u nekim državama danas imate priliku svi kolegice i kolege to i pročitati. Guverner Narodne banke upravo zbog tog razloga, zbog promjene kamatnih stopa savjetuje svojim građanima tužite poslovne banke, a mi kao kao Narodna banka smo vam spremni dati svu podršku da u tome uspijete. I to je odgovorna Narodna banka. To je odgovorna Narodna banka. Da li mi tu mogućnost možemo iskoristiti, da li mi to možemo napraviti vidjet ćemo u vremenu pred nama. Ali smatram da tu svoju odgovornost moramo kroz konkretne mjere pretočiti u konkretne, očekivane rezultate, a ne moralizirati nad zaradama poslovnih banaka. Na koncu konca to je i njihov cilj, ali koliko smo im mi to omogućili, e to je drugo čitanje. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Hrvatske narodne Na početku da kažem da ćemo, da ću ja osobno a vjerujem i kolege iz Kluba zastupnika SDP-a podržati ovo izvješće prvenstveno zato što je ono činjenično takvo kakvo je, a ukazuje na određene stvari koje se dešavaju u našem gospodarstvu i ukazuje na određene stvari koje su zadesile Hrvatsku u prošloj godini i koje se na žalost i produbljuje i nastavlja dalje u ovoj godini. Što je zajedničko u ovom izvješću HNB-a za 2008. godinu i onome koje će tek doći na dnevni red ovog Sabora, a radi se o prvoj polovici 2009. godine. Jedna od temeljnih stvari koje su zajedničke za ta dva izvješća je prvenstveno ta u u njima neće biti vidljiv utjecaj antirecesijskih mjera, odnosno aktivnosti Vlade da pomognu hrvatskom gospodarstvu i građanima. A zbog čeg ih neće biti i neće one biti vidljive u izvješću zbog toga šta ih nema. Nije ih bilo ni krajem 2008. godine kada je cijeli svijet, Europa nisu samo pričali o prelijevanju krize kao što mi već pričamo, već ta rasprava je pomalo i dosadna kada slušate argumentaciju sa strane Vlade i HDZ-a. Kriza koja nam je za sve kriva, a po meni i po mojem mišljenju kriza koja je jedan od najuniverzalnijih i najopćenitijih izgovora HDZ-ovoj Vladi zato što nije pripremila Hrvatsku za ono što se sprema. I ono što možemo napraviti ovdje na neki način i komentirajući ovo izvješće HNB-a je to da i čestitamo na radu HNB-u i što je osigurao u jednom važnom segmentu gospodarsku stabilnost i šta se na neki način podmetnuo je leđa za ova nesigurna vremena u kojoj se Hrvatska nalazi. Na žalost efekt bi bio puno jači kada bi ta sinergija bila sa strane i Vlade, kada bi Vlada imala viziju i znanja kako se nositi u ovim teškim vremenima, kako pomoći hrvatskim građanima i gospodarstvu. Ono šta se iz izvješća vidi je neke temeljne stvari, vidi se da je inflacija bila na prosječnoj razini 6,1%. Kada kompariramo zemlje s kojima se volimo uspoređivati puno veća. Kada gledamo šta se dešava ove godine. Ove godine inflacija iako je kriza i recesija u svijetu i već krajem prošle godine dolazilo do smanjenja cijena u Hrvatskoj je inflacija u ožujku ove godine iznosila 3,8% a opet kada bi se komparirali sa zemljama sa kojima se želimo komparirati i koje su u našem susjedstvu i nema razloga da budu uspješnije od nas u tom segmentu recimo Slovenijom gdje je ona iznosila 1,6% ili Mađarskom koja je imala jedan postotni poen inflaciju manje. Što se BDP-a tiče prošle godine 2,4% najniži već nakon dugog niza godina i polako se sjećamo onih vremena '99. godine kada smo imali negativni gospodarski rast. Zajedničko tada i sada Hrvatskoj je da je HDZ na vlasti. Mislim da građanima građanima a i svima nama koji ovdje raspravljamo je dovoljno jaki argument da vidimo da nešto na žalost kada je negativni gospodarski rast u Hrvatskoj veže a to je vladavina HDZ-a. Sa druge strane ove godine očekujemo negativni rast čak do -5% i na kraju krajeva nismo još ni sigurni kako će to završiti s obzirom da ni oni koji bi trebali imati podatke, koji bi trebali predlagati proračun za ovu godinu iz mjeseca u mjesec izlaze u javnost sa podacima koji su sve gori i gori i pitanje je na osnovu kakvih ćemo podataka u 9 mjesecu proračun predlagati. Pretpostavke su sada ćemo biti sretni ako taj ne bih rekao rast, ne bude veći od 5%. Nezaposlenost, to je opet priča koju nažalost hrvatski građani osjećaju svaki dan i osjećaju djelovanje ove Vlade i HDZ-a, pa da ne govorim samo tu o neradnoj nedjelji koja vidimo da će pasti na Ustavnom sudu, da ne govorimo o pušenju, odnosno nepušenju u objektima, zabranjenom pušenju u objektima i kafićima koje u ovoj teškoj recesijskoj godini dovode do toga da će još tisuće naših sugrađana ostati bez posla. Ali mi smo evo talentirani za to. Kada je teško, HDZ-ova Vlada napravi našim građanima da im bude još teže. I onda donese zakone koji će još dodatno usporiti gospodarski rast. Govorimo o turizmu i očekujemo da će nas turizam spasiti ove godine i na neki način sa zebnjom gledamo koliko će to turista posjetiti Hrvatsku, da li će to značiti dodatni priljev Molim vas da ne isključujete mikrofon. I da li će to značiti u 9. mjesecu možda prilikom planiranja proračuna manji pad nego što je to bio kad smo ga radili rebalansom u 4. mjesecu. Ali jasno je da taj odgovor nažalost će biti porazan. Ova godina će turistički biti vrlo loša, puno lošija nego što to očekuje ministar Bajs i polako me zastrašuje pomisao i njegove najave kada govori da ovisimo o last minute aranžmanima o tome kakav će turizam ove godine biti. To se samo pokazuje da se nema nikakve vizije, niti strategije, niti bilo čega kako bi znali i planirati prihode na osnovu kojih bi Hrvatska trebala ove godine lakše preživjeti ovu recesijsku godinu. A što se nezaposlenih tiče, od 9. mjeseca prošle godine kontinuirano svaki mjesec otprilike 5 do 6 tisuća naših sugrađana ostaje bez posla. Taj trend je izuzetno negativan i ove godine možemo očekivati 50, 60 tisuća više nezaposlenih. Standard i plaće svakodnevno apsolutno hrvatski građani su svjedoci toga da sve manje i manje mogu kupiti za svoje plaće. Što se tiče samog i nominalnog rasta koji je bio do kraja godine, i realnog rasta koji je bio do kraja godine otprilike 1%, ovih 2, 3 mjeseca ove godine je negativan i svaki mjesec hrvatski građani mogu kupiti manje za svoje plaće. Kada naravno pridodamo tome još i negativan utjecaj rasta kamata i troškova kredita, jasno je da hrvatski građani ne vide kraja crnim vijestima koje se dešavaju u ovoj recesijskoj godini. I što bih na kraju, evo istaknuo, izvješće podržavam. Znam da će ove godine biti još lošije, što se tiče hrvatskih građana. Znači neće moći HNB ništa pozitivno ove godine napisati, ali ono što zabrinjava da nema ova Vlada i ova većina nema nikakvu viziju niti koncepciju kako pomoći Hrvatskoj u ovoj godini. Ima manjina i nažalost ne slušate naše prijedloge, jer da slušate naše prijedloge, bilo bi vam puno lakše i voditi ovu Hrvatsku. Mi se barem trudimo, gospodo izbaciti neke prijedloge van, vaše uopće nismo vidjeli. I na kraju, to zabrinjava jer potezi koje vidimo iz dana u dan, kako se vodi država, dovoljno je napraviti mali pritisak da se onda zbog toga što će doći naredni izbori za 6 mjeseci za predsjednika da se popusti. To znači govori se o tome da nema apsolutno nikakve vizije kamo to idemo i ja se samo nadam da naš sadašnji premijer ne misli da će na predsjedničkim izborima krajem ove godine, da mu je to izlazna strategija. Nema izlazne strategije, Hrvatskoj se mora pomoći i to se može raditi jedino prijedlozima i vizijom i nekim konkretnim aktivnostima koje u Hrvatskoj apsolutno nedostaju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Najprije imamo jednu povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Niko Rebić. **Rebić, Gospodine potpredsjedniče, povrijeđen je članak 210. koji kaže, govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 70% rasprave nismo ništa čuli o temi dnevnog reda, o izvješću Narodne banke, nego smo slušali o zabranjenom pušenju, o turizmu, o svemu, samo ne o temi dnevnog reda. Isti članak kaže, ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, predsjedavajući će opomenuti da se drži dnevnog reda. Mislim da ste uvaženog zastupnika trebali opomenuti da se drži dnevnog reda. Zahvaljujem. slažem se da se u određenim temama udaljio nešto od teme, ali se uglavnom držao teme. Prema tome, znate kada bi tako precizno sve druge, onda bi to bilo vrlo često prekidanje ovdje. Sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. A to je prvo Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa eto, pošto je počela nova kampanja pa se gospodin Maras obrušio normalno neistinama na HDZ, pored ostalog da kad je ljudima teško, HDZ sve napravi da im je još teže i slično. Međutim, ja mislim upravo da ste vi iz SDP-a poznati "joy killeri", dakle ubijate sve ono što je ljudima pozitivno, što ljudi doživljavaju tvrdeći im kad im je dobro, da im je loše, kad im je loše da im je još lošije. Pa prema tome, gospodo stanite pred ogledalo pa recite tko je tko. Drugi je ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Mario Zubović. Molim vas, dajte ispravak. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja bih ispravio gospodina Marasa. On je rekao da ova Vlada nema vizije, nego da manjina ima tu viziju. Mi smo vidjeli, imali smo priliku vidjeti 4 godine, gospodina Marasa vjerojatno nije onda bilo, prije 4 godine koje su bile njihove vizije, a mogu reći budući se prihvaća izvješće, rekao je sam da prihvaća izvješće od Narodnoj banci, da je Narodna banka sigurno surađivala sa Vladom i da je Vlada zadovoljna sa radom Narodne banke. A ono što su vaši eksperti predlagali, odbila je i Vlada, a odbila bi i Hrvatska narodna banka. I sva sreća da niste bili u prilici nametnuti neka svoja rješenja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika. Odustaje. Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa naime ispravio bih netočan navod gospodina Marasa koji je kazao da ova Vlada nema viziju i da ništa ne radi na poboljšanju gospodarske situacije. Naime, sigurno da je to netočno. Ova hrvatska Vlada, pa i Hrvatska narodna banka kao monetarna politika učinile su ogromne napore kako bi očuvali makroekonomsku stabilnost zemlje. I onda kada su financijski sustavi u drugim zemljama padali, ova Vlada i ova Hrvatska narodna banka upravo i mjerama monetarne i mjerama fiskalne politike očuvale makroekonomsku stabilnost. Evo imali smo malo prije na odboru izvješće HBO gdje se nizom kreditnih linija osigurala i pomoć našim gospodarstvenicima kako bi što bolje preboljeli ovu krizu. Da nisam uvjeren da je ovo ovako malo politička demagogija pomislio bih da imate nešto problema u odnosu prema samoj Hrvatskoj, jer stalno prizivate neko zlo, neke probleme. Sve ono najgore i najcrnje što mislim da nije dobro. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I imamo zadnji ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav Ispravljam netočnu tvrdnju da Vlada nema viziju i strategiju. Točno je i točna je tvrdnja da Vlada ima viziju i strategiju što je i dokazala i antirecesijskim mjerama koje svakodnevno možemo vidjeti i osjetiti i koje imaju svoj cilj i smisao i svoju znakovitost. Za razliku od vaših antirecesijskih mjera koje su trebale značiti još nekih 15 milijardi koje trebalo očito izmisliti da bismo došli do njih. A očito je da kao kao što je rekao kolega Markovinović idu još jedni izbori pa se pripremate u kampanju koja vam neće uspjeti, a očito radite to što ste radili i prije i to je istina. Istinita tvrdnja je to da pokušavate zajedno sa dijelom medija izazvati kaos među narodom. Ali to vam neće uspjeti kao ni obično. Pobjednici ćemo opet biti mi. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hrvatska narodna banka nam je kao i dosadašnjem razdoblju ponudila jedno vrlo dobro izvješće i opis svoga rada koji je u definiranom samim zakonom u Hrvatskoj narodnoj banci i tu zaista evo u tijeku dosadašnje rasprave nije bilo nikakvih Tako da i ja osobno sa zadovoljstvom ću podržati ovakvo izvješće za 2008. godinu. Ali htjela bih vrlo kratko u nekoliko rečenica se osvrnuti na makroekonomsko okruženje zapravo koje je vladalo u 2008. godini, vrlo kratko svjetsko pa onda kako se to reflektiralo na hrvatskoj. Svijet je kao što znamo potresala financijska kriza koja je gotovo slomila financijsko tržište, svjetsko financijsko tržište. No u Hrvatskoj unatoč upozorenjima i ocjeni da je bankarski sustav stabilan, jer on nije kao hrvatske banke kao male banke nisu bile niti toliko izložene ovakvim svjetskim tendencijama koje su vladale na svjetskom financijskom tržištu što je točno i što je dobro i što se uspjelo očuvati stabilnost bankarskog sustava, velika je stvar za Hrvatsku. Međutim, mi smo ipak imali potrese na drugim dijelovima financijskog tržišta, prvenstveno na burzi vrijednosnica. I tu je za neke sudionike na tom tržištu zapravo bilo dramatičnih momenata i situacija. Međutim, mi zanemarujemo u Hrvatskoj onaj drugi dio krize koja je za Hrvatsku daleko opasnija i teža, a to je gospodarska kriza koja nije samo refleksija ove financijske gospodarske, svjetske krize, ona je zapravo duboko ukorijenjena u strukturi i gospodarskom sustavu Hrvatske. O tome zapravo mi ne želimo otvoriti jednu dublju i širu raspravu i nakon takvih rasprava zapravo donositi određene mjere. Vlada se oglašuje oko toga, ona čak nije željela o tome voditi raspravu, a kamo li nešto poduzimati sve do veljače ove godine. Zapravo kada je guverner Hrvatske narodne banke još u ljeto prošle godine zapravo najavio sve ove momente koji su nas zahvatili su nas zahvatili i u 2008. a i produljili su se i na 2009. godinu, bio je dočekan kao vlasnik loših vijesti. Zapravo trebalo ga je na taj način ignorirati. Ja sa svoje strane mogu reći da je monetarna vlast učinila sve ono što je bilo u njezinoj moći i što je zakon dopuštao. Na žalost naša izvršna vlast nije činila ono što je morala i mogla činiti. I koje su posljedice toga? Ignoriranjem da Hrvatska uopće može doći u krizu i to u ozbiljnu gospodarsku krizu bila je zapravo proračun koji smo donijeli u 12. mjesecu za koji se unaprijed znalo da je neodrživ za koji se jako dugo govorilo da nema potrebe da se mijenja. Međutim, kada se sama država našla u financijskoj krizi zapravo je to bio razlog da se sačini rebalans proračuna da bi se moglo ići u dodatno zaduživanje na inozemnom tržištu. Koje su još posljedice? Posljedice su kašnjenje mjera koje bi zapravo na neki način išle u susret tome da rješavate krizu. Pa smo onda već u svibnju mjesecu imali početak pada industrijske proizvodnje koja se onda mjesecima kontinuirano je padala. U ekonomiji kažu ako imaš 5 mjeseci pad industrijske proizvodnje, onda si u krizi. Mi to već imamo ne 5 mjeseci, nego gotovo 9. i 10. mjesec smo u toj fazi da imamo pad industrijske proizvodnje. I što nam se sada dešava? Pod kraj godine imamo i pad industrijske proizvodnje, imamo pad BDP-a zato što nemamo industrijsku proizvodnju, ali nemamo ni potrošnju koja je značajno generirala rast društveno bruto proizvoda, stanovništvo je prezaduženo, primanja su mala, obveze su velike. Dakle, minimalni troškovi četveročlane obitelji ne mogu se pokriti sa prosječnom hrvatskom plaćom i to je razlog što mi sada glibimo, nemamo više rast, nego ćemo imati pad društvenog bruto proizvoda. Već je ovdje rečeno, zadnje tromjesečje 2,4% najniži rast društvenog bruto proizvoda od 2000. godine. Početak ove godine mislim za dva ili tri mjeseca preko 5% pad društvenog bruto proizvoda. Imamo pada prometa u trgovini, produbljuju nam se deficiti u platnoj i robnoj bilanci i naravno da onda sve to skupa prati i pad zaposlenosti odnosno rast nezaposlenosti. Imamo jednu ponovo stravičnu situaciju u likvidnosti. nalazi, neplaćeni nalazi su preko 16 milijardi kuna. Međutim, koliko su stvarno neplaćene obveze to u ovom trenutku zapravo u Hrvatskoj se nitko niti ne usudi procjenjivati. Koja je krajnja konzekvenca svega toga? Dobili smo početkom godine pad kreditnog rejtinga države. I ja ću samo citirati prognoze dviju uglednih bonitetskih kuća. Bonitetska kuća "D&B" kaže govori o sniženju kreditnog rejtinga u Hrvatskoj i da se on temelji na ocjeni da antirecesijske mjere Vlade koje je donijela u veljači zapravo neće biti učinkovite te da neće poboljšati gospodarski izgled zemlje. Nažalost, mi od tog paketa deset antirecesijskih mjera gotovo ništa nismo do ovog trenutka realizirali. Dok agencija "Fitch ratings" kaže da se promijenila, ona je promijenila hrvatsku prognozu dugoročne sposobnosti podmirenja obveza u domaćoj i stranoj valuti iz stabilne u negativnu što nas zaista mora ozbiljno zabrinuti. Rasprave i dileme treba li nama Međunarodni monetarni fond ili to možemo činiti sami mislim da uopće je deplasirano o tome razgovarati. Međutim, da je hitno da smo mi zapravo pet poslije 12 što se tiče određenih intervencija koje bi trebalo činiti to je točno. I mislim da je krajnje vrijeme da ne ostanemo samo na tim mjerama, da ne gomilamo mjere, namjere na mjere ili mjere na namjere predsjednik Vlade nam poručuje da će ići sa novim antirecesijskim mjerama, zapravo niti one postojeće nisu realizirane. Mislim da takva situacija je neodrživa i da treba ozbiljno o tome povesti računa i rasprave u svim segmentima Eto na kraju još samo da kažem da se po drugi puta desila situacija da je Vlada intervenirala u izvješće Hrvatske narodne banke. 2004. godine nezadovoljna kako kako je Hrvatska narodna banka prikazala deficit za 2003. godinu također je na ovakav način intervenirala dok sada je nezadovoljna kako je u tri segmenta Hrvatska narodna banka zapravo zapravo izvijestila Hrvatski sabor o tome dakle odnosi se na isključivanje Hrvatskih auto-cesta iz konsolidirane opće države. Prije samo pet, šest godina se to sa velikom pompom zapravo uključivalo u konsolidiranu državu i povećanje deficita, zatim na neto zaduženje i na ukupni opći dug države. Mislim da nije dobro da Vlada na takav način intervenira u izvješće Hrvatske narodne banke koja je autonomna prema Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Hrvatske narodne banke, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku da se izjasnim. Prema izvješću Hrvatske narodne banke Hrvatska narodna banka potpuno je ostvarila zakonom utvrđene zadaće u 2008. godini ali o ekonomskoj politici pa u okviru toga i politici Hrvatske narodne banke prilika je razgovarati kad dođe u Sabor njezino izvješće. Složit ćete se da se državna ekonomska politika ne može voditi na dnevnoj razini, pa se o njoj ne može ni raspravljati kao o dnevno političkoj temi. Potrebno je reći da Hrvatska ima istu ekonomsku politiku od stabilizacijskog programa 1994. godine a tu hrvatsku politiku karakterizira visoka stopa nezaposlenosti od tada do danas i u apsolutnim brojkama nezaposlenost u Hrvatskoj nikada nije pala od tada ispod 250 tisuća radnika. Zatim, tu ekonomsku politiku karakterizira sve do zadnje godine relativno niska stopa inflacije ali ne zaboravimo da ta ekonomska politika mora podmiriti ima konstantu podmirivanja obveza prema rastućem broju umirovljenika i socijalnom zbrinjavanju tih nezaposlenih socijalnih radnika. Iz samo tih nekoliko parametara jasno se da zaključiti a da ne morate biti makroekonomista da takva ekonomska politika nije primjerena hrvatskim društvenim potrebama. Takva politika neće se moći voditi dugo jer i umirovljenici i nezaposleni a i oni koji rade ne mogu živjeti od svojeg rada pa ta politika ne nudi perspektivu. Naprosto takva politika zanemaruje široke društvene slojeve i njihove potrebe pa u tom kontekstu zanemaruje i nacionalne interese. Takva politika ide u korist vrlo uskom sloju društvenom hrvatskih trgovaca i međunarodnom kapitalu. Naime, hrvatska bankarska politika općenito posebno politika hrvatskih poslovnih banaka bila je usmjerena na financiranje potrošnje i to financiranjem te potrošnje iz uvoza roba iz inozemstva što se iz izvješća da vidjeti da je saldo robne razmjene sa inozemstvo stalno lošiji i lošiji. Ako tome dodamo da je i platna bilanca zabrinjavajuća onda ne treba druga kvalifikacija toj politici. Treba dodati da je zaista došlo vrijeme društveno pitanje broj jedan da Hrvatski sabor hrvatska Vlada se odluči u čiju korist vode ovakvu ekonomsku politiku. Je li ova ekonomska politika u korist onih koji žive od svojeg rada ili je ova politika namijenjena uskom sloju trgovaca i tzv. hrvatskih banaka koji je zapravo na ovakvoj politici rade u korist maksimalizacije svojeg profita a ne u nacionalnom interesu. Inozemno vlasništvo hrvatskih poslovnih banaka sužava mogućnost istina hrvatske kreditne politike u funkciji nacionalne ekonomske politike. Stalno kreditiranje iz inozemstva zapravo je povećanje ponude novca u zemlji pa to stvara dodatne napore ali s obzirom da je u hrvatskoj Vladi ili, stalno se iskazuje zadovoljstvo kako smo uspjeli zadržati stabilnost a ne govori se nikada, ili se ne pokušava čak ni raspravljati na čiji teret se gradi stabilnost, kome plaća i kome ide u interes. Onda mislim da je za zaključiti da hrvatska gospodarske stagnacija i recesija trajati će onoliko dugo dok se nastavi voditi hrvatska politika u interesu uskog sloja hrvatskih građana, inozemnih trgovaca i tzv. hrvatskih banaka. U tom kontekstu vrlo važno je spomenuti da Hrvatska banka može se pohvaliti da je ostvarila zakonom utvrđene zadaće ako u svojem djelovanju nema namjeru pratiti i interese hrvatskog društva a posebno ako ne želi utjecati na ekonomsku politiku Republike Hrvatske koja definitivno ne osigurava dobru perspektivu najvećem broju građana Republike Hrvatske. U tom kontekstu mogu samo reći da možemo reći da je zakon zadovoljen ali da građani su nezadovoljni. Ako je to bio cilj, onda smo ispunili svoju zadaću, čini mi se da to nije cilj većine zastupnika u Hrvatskom saboru pa bismo trebali otvoriti temu kako u hrvatsku politiku uvesti posebnu društvenu pravednost i da svi slojevi društva ravnopravno sudjeluju i u i u krizi i u razvoju. Dok takve rasprave ne bude, mi ćemo stvarno glasovati o prihvaćanju izvještaja i hvaliti se kako smo osigurali stabilnost ali nećemo reći da je ta stabilnost na plećima običnog hrvatskog radnika. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ja bih zamolio još malo strpljenja. Imamo još dvije pojedinačne rasprave, jedan pet minuta u ime kluba pa vas molim malo pozornosti da to privedemo kraju. Uvažena zastupnica Nadica Jelaš je sada na redu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče guvernera, kolegice i kolege. Dakle, ovaj izvještaj Hrvatske narodne banke pokazuje kojima mjerama je hrvatska monetarna banka, kako sama banka kaže u ovoj 2008. godini odradila svoj primarni zadatak a taj je održavanje stabilnosti cijena. A svi redom moramo priznati jer to je uostalom priznala i Europa i svijet da je Hrvatska narodna banka kao centralna monetarna vlast za razliku nažalost od izvršne zakonodavne i naročito sudske vlasti jedina u ovoj državi odradila svoj posao onako kako treba. Hrvatska narodna banka se doista potvrdila kao najjači čimbenik na braniku, pod navodnicima financijske stabilnosti i sigurnosti naše zemlje. Jer da nije tako aktualna svjetska financijska kriza bi doslovno do kosti ogolila Hrvatsku gospodarsku zbilju, odnosno u daleko većoj mjeri bi razotkrila nagomilane probleme hrvatskog gospodarstva koji nisu došli izvana što nas dežurni pribavljači alibija uporno nastoje uvjeriti već je ona domaća, dakle, ona je naša, ona je made in Croatia. A pokazatelje težine gospodarske situacije iščitavamo upravo iz ovog izvještaja Hrvatske narodne banke, riječ je sve o rekordu do rekorda. Evo primjera radi. U 2008. ostvaren je najniži realni rast domaćeg bruto proizvoda u zadnjih 10 godina. On iznosi svega 2,4%. Dalje, ostvaren je najniži rast uvoza roba i usluga u zadnjih 10 godina, on iznosi svega 3,6%, ostvaren je najviši vanjski dug do sada 39 milijardi kuna. Nažalost ovaj slijed neslavnih rekorda nastavlja se i u 2009. godini. Eto tako imamo najvišu nezaposlenost. Od rujna 2008. dakle, od početka recesije do 31. ožujka 2009. godine bez posla je ostalo preko 50 tisuća hrvatskih radnika. Dalje, ministar Šuker osigurao nam je prodajom državnih obveznica od 750 milijuna eura u svibnju ove godine najviše zaduženje od postanka samostalne Hrvatske itd., itd., itd., mogli bismo ovakvih neslavnih rekorda nabrajati još. Međutim, nije svima u Hrvatskoj teško. Dok je gospodarstvu i građanima smrtnulo Hrvatskoj lutriji i Hrvatskim poslovnima bankama je svanulo. Štoviše ja bih rekla da su poslovne banke kapitalizirale hrvatsku recesiju. Potvrditi ću to sa nekoliko podataka. Ukupna aktiva, odnosno imovina poslovnih banka na kraju 2008. godine iznosila je 371 milijardu kuna i bila je za 26 milijardi kuna nego na isti dan 2007. godine. Indikativno je pri tome da je više od polovine ovog povećanja aktive ostvarenog tijekom cijele 2008. ostvareno upravo u posljednjem tromjesečju 2008. godine kada je stopa rasta aktive bila najveća. Za razliku od banaka gospodarstvo je u istom tom posljednjem kvartalu 2008. već debelo stenjalo pod teretom recesije. Dakle banke nisu dijelile sudbinu gospodarstva već su najviše profitirale upravo na kraju godine kada je gospodarstvu bivalo najteže. Izgleda da u Hrvatskoj ne važi ono zlatno pravilo da nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva, niti pak dobrog gospodarstva bez dobrih banka. Drugi podatak koji potvrđuje da su banke kapitalizirale recesiju je sljedeći. Dakle, to je visoka dobit koju banke i dalje ostvaruju i koja pokazuje da one imaju preveliku tržišnu moć. Naime, dobit prije oporezivanja iznosila je u 2008. godini gotovo 6 milijardi kuna, što je povećanje od 13,7% u odnosu na ostvarenje u 2007. godini. Međutim, ono što bih još željela naglasiti je promjena uzroka porasta dobiti u odnosu na 2007. godinu. Naime, dok su u 2007. primarni razlog porasta dobiti bili prihodi od naknada i provizija za bankovne proizvode i usluge, u 2008. godini su glavni izvor povećanja dobiti bili kamatni prihodi. I to kamatni prihodi od kredita odobrenih državi i kredita odobrenih hrvatskim građanima, s tim da su kamatni prihodi od države povećani zbog povećanja opsega odobrenih kredita, dakle kod stanovništva opseg odobrenih kredita smanjen. Ali je zato povećana cijena odobrenih kredita, odnosno naročito su povećane kamate na dugoročne kredite. No, najviši skok zabilježile su kamatne stope na najzastupljenije podkategoriju kredita, dakle na okvirne kredite koji su građani najčešće nažalost korišteni izvor sredstava za puko, svakodnevno preživljavanje. unatoč apelima premijera, banke i u 2009. nastavljaju podizati kamatne stope. Evo poznat nam je posljednji slučaj Zagrebačke banke. I na kraju, moram reći da eto nakon što je Hrvatska godinama bila doslovno eldorado za bankare, a bankarska industrija bila najprofitabilniji segment hrvatskoga gospodarstva, uprave banaka se u posljednje vrijeme sve češće pozivaju na istraživanje Hrvatskog udruženja banaka da je profitabilnost banaka u Hrvatskoj mjerena stopom povrata na uloženi kapital pala na najnižu razinu u ovom desetljeću. Eto to je još jedan od rekorda ovog desetljeća. I da je visok rast kamatnih rashoda pretvorio hrvatski bankarski sustav, unatoč još uvijek visokoj dobiti, u jedan od najmanje atraktivnih za ulaganja u Europi. Doista, kamatni rashodi intenzivno se povećavaju zbog visokog rasta pasivnih kamata koje banke odobravaju u sveopćoj jadi za komitentima, odnosno za njihovim novcem. A kako žele zadržati istu razinu dobiti, banke su prisiljene povećavati i aktivne kamate, odnosno prelijevati kamatne rashode na korisnike kredita. Tako oni koji imaju novac bivaju eto eto sve bogatiji, a oni koji ga nemaju pa ga moraju posuđivati uz visoku kamatu, bivaju siromašniji. Dakako, banke uvijek i u svakoj situaciji profitiraju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a, završno pet minuta, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. U raspravi koju smo čuli moguće je zaključiti par stvari. Izvješće koje je Hrvatska narodna banka napravila je korektno, puno brže nego lanjskih godina i ono oslikava hrvatsku sliku onoga što se događa u zemlji i pokazatelja koji nažalost nisu dobri krajem prošle godine, a i u ovoj godini su još gori. Čuli smo svašta, čuli smo ovdje da se hrvatska Vlada i snažno i svakodnevno bori protiv recesije, da se antirecesijske mjere svakodnevno mogu i vidjeti i osjećati, ali rezultati su ovo. Rast u 2008. nikad manji od 1999., u sljedećoj godini biti će negativan. Nikad veći pad industrijske proizvodnje. Nelikvidnost u gospodarstvu preko 16 milijardi. Nitko nikom ne plaća, firme se zadužuju da bi podmirile tekuće obveze. Poslali smo zakon kako da riješimo nelikvidnost, nećete ga prihvatiti jer nijedan dosad niste. U zadnjih pola godine jedan Dubrovnik je ostao bez posla. Dubrovnik ljudi. Kreditni rizik nam se povećao u jednom trenutku tako da smo bili uz bok najrizičnijim kreditnim zemljama i zbog toga je kamatna stopa rasla. A kakvih problema je imala Vlada dovoljno govori i to da nismo tj. jedva smo prodali obveznice da bi mogli servisirati tekuće dugove. 39 milijardi eura vanjskog duga je bilanca vanjskog zaduživanja svih sektora u Hrvatskoj. Realni pad plaća u drugoj polovici godine oslikava ono što se događa i na tržištu rada. Javna potrošnja na razini 49% GDP-a je jedna od najvećih u Europi i imamo jedan od najvećih javnih sektora u Europi i to je ocjena Svjetske banke. Visoki javni rashodi, kažu u Svjetskoj banci, negativno utječu na raspodjelu resursa, a samim time i na rast. 35% ukupnog GDP-a je gornja granica na na kojoj se može održavati fiskalna ravnoteža. Hrvatska ima 49% GDP-a udjela javnih rashoda, znači premašili smo ju za 50%. Strukturalne reforme, kažu u Svjetskoj banci, nedovoljne su i to slabi napore fiskalne konsolidacije. Ako se sjetimo da nikad nisu veći problemi bili u brodogradnji, ako se sjetimo da nikad više nisu bile subvencije i u poljoprivredi i u ostalim sektorima industrije, pa mi umjesto da smanjujemo subvencije, da gospodarstvo jača, da je ono samodostatno da se bori sa svojim problemima, mi te subvencije povećavamo. Šta je sa Hrvatskim željeznicama gdje nikad nije bilo teže? Šta je sa Hrvatskom poštom? Šta je sa reformom državnog sektora? Šta je sa zdravstvenom reformom? Šta je sa svim strukturalnim reformama koje nisu napravljene i koje su odgođene? Sve su to problemi s kojima se susreće Hrvatska. Nemamo razloga za optimizam. Ja sam vjerovao da je možda na nama koji smo poslali 25 kao klub SDP-a antirecesijskih prijedloga, dobro da vas upozoravamo i dobro da vas potičemo da neke od tih stvari podržite i da pokušate donijeti antirecesijske prijedloge. Mi u ovom Domu od prijedloga Vlade smo vidjeli samo par kreativnih zakona sa posljedicama o kojima su govorili rezultati. Prije sam mislio da je bolje da zajedno pokušamo riješiti te probleme, odnosno da pošaljete svoje antirecesijske prijedloge. Danas mislim da je najbolje da ne radite ništa i da ne šaljete antirecesijske prijedloge, imam osjećaj bolje ćemo proći. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Cijenjeni kolega je iznio niz netočnosti samo kako bi proglasio katastrofu u Hrvatskoj. Rekao je, između ostalog ja ću ispraviti, da je kreditni rejting Hrvatske pao. Nije točno da je kreditni rejting pao, samo je razlika što imamo kreditni rejting valute i kreditni rejting kune. Samo se kreditni rejting u kunama smanjio. I nije dobro da kolega iz SDP-a ovako katastrofično prikazuje situaciju u Hrvatskoj, jer ona zbilja i doista nije takova nego možemo samo dati pohvale i Hrvatskoj narodnoj banci i hrvatskoj Vladi da je spriječila katastrofu koju bi vi napravili da ste došli na vlast jer ste imali takove prijedloge. Zapravo imali ste takav program

A oni pokazuju u regiji jedini porast plaća u doba 6 mjeseci recesije ima Republika Hrvatska. Najmanji pad bruto društvenog proizvoda, porast industrijske proizvodnje 1,5% u zadnjih šest mjeseci unatoč recesiji. Najmanji pad bruto nacionalnog dohotka od svih zemalja Europe. To su elementi na kojima trebamo prosuđivati vladine antirecesijske mjere. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu.

je da najmanji pad. Nemojte dajte da bar još jednu rečenicu kažem! Da je najmanji pad u regiji doživjela Hrvatska. To je apsolutno netočno. Treba pogledati Sloveniju i sve će vam biti jasno. Nije povrijeđen Poslovnik nego ste vi ispravljali po vašem mišljenju netočni navod. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kasnije.